(Karen Ellemann): Den sag, som er opført under punkt 1 på dagsordenen, kan kun med Tingets samtykke behandles i dette møde. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg samtykke som givet. Det er givet. --- Det eneste punkt på dagsordenen er: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

i det mellemliggende tidsrum at forlade salen, så der lige kan blive gjort klar til det næste møde. Mødet er hævet.